Hvala vam.

Hvala

zahtjev privatne tužiteljice Sonje Mikulić, zastupane po punomoćniku Dinku Rebroviću, odvjetniku iz Zagreba, upućenog 20. srpnja 2023.g. predsjedniku HS za za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Zvonimira Troskota zastupnika u HS zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 2. u vezi čl. 149. st. 1. Kaznenog zakona. Zvonimir Troskot zastupnik je 10. saziva HS, te na temelju čl. 76. Ustava RH i čl. 23. Poslovnika HS ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke HS protiv njega ne može pokrenuti, niti voditi kazneni postupak. Bez rasprave povjerenstvo na temelju čl. 116. Poslovnika HS jednoglasno predlaže donošenje slijedeće odluke: Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Zvonimira Troskota po zahtjevu privatne tužiteljice Sonje Mikulić povodom tužbe podnesene 14. srpnja 2023. Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 2. u vezi čl. 149. st. 1. Kaznenog zakona. Obrazloženje, povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela HS predlagati davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka kako bi mu se omogućilo da na temelju ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja pravosudnu vlast. U predmetima gdje je podnositelj zahtjeva privatni tužitelj, to su predmeti uglavnom zbog kaznenih djela klevete i uvrede, povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će HS predlagati uskraćivanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka. Naime, stav je povjerenstva da institut imunitetnog prava nije utvrđen u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca već u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u vezi s tim morale poduzeti mogle bi onemogućiti zastupnika u obnašanju njegove zastupničke dužnosti, te time utjecati na neometanost rada HS. Budući da je čl. 82. st. 2. Kaznenog zakona propisano da zastara kaznenog progona ne teče za vrijeme u kojem se prema zakonu progon ne može poduzeti ili nastaviti, odlukom HS privatnom tužitelju se ne oduzima pravo pokretanja ili vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika

nema prijavljenih, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo ujutro u 9 i 30 Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z. br. 518.. Laku noć svima.